Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Є Власенко? Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки, це перша зліва. Ви медик – вам теж можна, Готові реєструватись? Прошу реєструватись. 10:09:27 В залі зареєстровано 234 народних депутати України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, у нас сьогодні день народження у народного депутата Юраша. Святослав Андрійович, вітаю вас! Бажаю здоров'я, успіхів, наснаги, досягнень, перемог і всього найкращого! 25 років – це такий вже поважний вік. Шановні колеги, переходимо до роботи. Відповідно до статті 25 Регламенту Верховної Ради України сьогодні, у вівторок, ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, оголошенням заяв та повідомлень. Будь ласка, запишіться на виступи від фракцій та груп.

Геращенко Ірина Володимирівна. Дорогі українці, ви всі пам'ятаєте, що з кожного ток-шоу, з кожного чайника і з кожної праски міністр охорони здоров'я Зеленського пан Степанов обіцяв, що з 15 лютого розпочнеться широка вакцинація. Сьогодні вже 16-е, жодної вакцини в Україну не заїхало. І досі країна не знає, скільки, коли, кому, за скільки. А міжнародні експерти і український політикум стверджують, що тут відбувається і велика корупція – нове "велике крадівництво", тільки на цей раз – на здоров'ї громадян. І, очевидно, що якби в Степанова була честь і гідність, він негайно подав би у відставку за те, що зірвав вакцинування. Але закінчилась епоха гідності, і цинізм визначає політику нинішньої влади, особливо коли мова йде про ситуацію на фронті. У цьому році від рук російських окупантів і їх найманців загинуло 13 українських воїнів. "трубадури штатні Банкової" заявляють, що мир триває, а це поодинокі випадки. Більш того, сьогодні сам Зеленський заявив про те, що троє українських воїнів, які підірвалися на мінах, встановлених диверсійними розвідувальними групами Російської Федерації, самі себе підірвали. Власне, ми чуємо щодня заяви про те, що українська армія скиглить, що українська армія пиячить, а Верховний Головнокомандувач у своїх "відосиках" знайшов час прорекламувати масло "Рошен", але не знайшов часу поспілкуватися українським воїнам. Власне, коли однією рукою Банкова закриває телепомийки Кремля, другою рукою вона дає доручення "трубадурам Банкової", зокрема Леоніду Кравчуку, включатися в телепомийки Кремля, російські телеканали, і вести там прямий діалог з Пушиліним. Скажіть, будь ласка, що ще, якої ганьби потрібно більшої, щоб бачити, як ця влада щодня здає національні українські інтереси? Власне, українська армія, українські хлопці, які підписують контракт для того, щоб мотивувати себе патріотизмом, захистом національних інтересів, але в тому числі і гідною оплатою, сьогодні отримують найнижчу зарплату за всі ці роки, тому що двічі, 2 роки поспіль не піднімається зарплата українським воїнам. Але їх ще і штрафують, їм не видають премії, якщо вони стріляють у відповідь або помічають ворожий вогонь. Власне, ми вимагаємо від Верховного Головнокомандувача негайно скасувати цю систему штрафів і непремій армії, повернути армію на українські позиції, від яких їх відвели і врешті-решт навчитися називати речі своїми іменами. На Донбасі не сепаратисти - там російські окупаційні війська і їх найманці! І ми вимагаємо від парламенту негайно прийняти законопроект про… Тимошенко Юлія Володимирівна. Доброго дня, шановні колеги! Я думаю, що повз вас не пройшла інформація, що Європейський парламент прийняв резолюцію і Міжнародний валютний фонд в одному зі своїх документів сказав про те, що в Україні знову проблема номер один – корупція. Ви знаєте, що ми розбираємося в усіх речах, які пов'язані з тарифами, платою за газ, за тепло. І ми вирішили в минулий тиждень зібрати з країни платіжки, а скільки ж люди платять за газ, як наслідок – за тепло, за гарячу воду і так далі. Хочу сказати, що ми зібрали платіжки, тут підсумки такої аналітичної роботи. І можу вам сказати, що практично ніде по території України люди не отримують газ по 6,99 гривень за кубічний метр, отримують, починаючи з 9 і вище, платіжки розділили на дві частини, щоб приховати реальну вартість газу. Але це перше, що є обманом великим. Але є другий обман, який ми випадково виявили, аналізуючи платіжки. У мене в руках зараз аналіз по кожній області. Так от, у нас в кожній області виникли узгоджені посередники, які купують газ дешевий в "Укргазвидобуванні", купують дешевий газ в НАК "Нафтогазі", потім дають двохразову націнку і продають цей газ облгазам. Я хочу запитати: коли у нас такий красивий ринок з'явився? І чому в НАК "Нафтогаз" газ в сховищах? І "Укргазвидобування", газ, який ми видобуваємо, не може продати напряму людям? Тому що появилася ціла прослойка прокладок-посередників. І це не просто корупція. У мене три питання. По-перше, хто визначає компанії, яким дається право купувати дешевий газ в "Укргазвидобуванні" і в НАК "Нафтогазі" і продавати в два дорога людям? По-друге, хто ділить прибутки від цього? І, по-третє, хто відповість перед людьми, яким пообіцяли зниження тарифів, а в підсумку вони гатять такі гроші, що вже не тільки бідні люди виють, середній клас вже виє? Вже навіть заможні люди на свої платіжки дивляться і думають, що дешевше жити десь в старій Європі, тому що там дешевші тарифи. Ви знаєте, таке хамство я вже давно не пам'ятаю. І тому або ми розбираємось з цим, або ні. Ми запропонували законопроект 4680, де чітко передбачено: газ "Укргазвидобування" і в сховищах людям з націнкою в 30 відсотків. Цей закон підписали всі фракції, крім двох лідерів: "Слуга народу" і "Європейська солідарність". Я хочу, зараз у мене в руках перерва, зібрати всіх лідерів фракцій і наполягти на негайному голосуванні за цей закон. Або ми з вами припиняємо корупцію і відновлюємо справедливість, або все так, як було. Чорний Дмитро Сергійович. Дмитро Чорний, 34 виборчий округ, Дніпропетровщина, місто Жовті Води. Шановні колеги, сьогодні Україна опинилась на порозі втрати своєї енергетичної незалежності. Мова йде про можливе знищення урановидобувної галузі в обличчі державного підприємства "Схід ГЗК", яке є стратегічним для цілої країни. Це стало відомо з опублікованого аудіозапису з наради в Міністерстві енергетики. На жаль, на думку виконуючого міністра дане підприємство та галузь треба закрити, аналогічну продукцію треба закуповувати в іноземних країнах, а робітників треба відправити на заробітки за кордон, тому що, на його думку, вони там себе краще реалізують. І по-друге, вони вже давно стали основним джерелом надходжень державного бюджету через свої грошові перекази додому. Я з цим категорично не погоджуюся. І розумію, що зараз в світі урановидобувна галузь перебуває в кризі. Та давайте вдумаємося в те, що з 15 країн лише три країни видобувають уран беззбитково, всі інші підтримують свої галузі як стратегічні. Тому, перш за все, ми повинні докласти зусиль, щоб знайти можливість підтримати уранову галузь України та "Схід ГЗК", підтримати людей, підтримати робітників, це і є головним завданням професійного менеджменту нашого Міністерства енергетики. урановою галуззю та "Схід ГЗК", за абревіатурою "Схід ГЗК", стоїть життєдіяльність декількох міст Кіровоградської і Дніпропетровської областей, дуже багато людських доль, більше 5 тисяч робочих місць та наша енергетична безпека. Прошу вас, колеги, прошу членів Кабінету Міністрів, прошу Президента почути шахтарів-уранщиків та не допустити закриття цієї галузі. Тому що, якщо ми втратимо її зараз, ми не відновимо її ніколи. Дякую за увагу. Дмитро Чорний, 34 виборчий округ, Дніпропетровщина.

Інна Совсун, фракція "Голос". Шановні колеги, 17 грудня 2020 року в цій залі відбувся злочин: після голосування за призначення міністром освіти і науки України Сергія Шкарлета ми з вами на ось цьому табло побачили цифру 226. Ми всі точно знаємо, що 226 голосів за призначення Сергія Шкарлета міністром не було. Що ми як партія "Голос"вже зробили з цим порушенням. Перше. Ми звернулися до Офісу Генерального прокурора. І я офіційно з цієї трибуни хочу подякувати Генеральній прокурорці Венедіктовій за те, що вони вже відкрили кримінальне провадження за фактом кнопкодавства під час призначення Сергія Шкарлета. Разом з тим, не всі державні органи так само адекватно реагують на те, що сталося. У мене в руках відповідь Управління державної охорони, яке каже, що не може надати відеозаписи того, що в цей момент відбувалося в залі парламенту. Чи значить це, що ми повинні здатися? Ні. Я переконана, що, навпаки, це значить, що ми як парламент повинні зробити все можливе для того, аби припинити це порушення і аби винні в цьому злочині понесли покарання. Тому ми з колегами з "Голосу" підготували конституційне подання з тим, аби визнати призначення Сергія Шкарлета таким, що було незаконним. Я хочу подякувати колегам з двох фракцій, з "Європейської солідарності" та з "Батьківщини", котрі допомогли в підготовці цього конституційного подання. Чому це треба зробити, колеги? Це не особиста чи партійна вендета, це навіть не судження про те, чи хорошим міністром є міністр Шкарлет. Це про те, чи ми як Верховна Рада вважаємо, що закони мають виконуватися. Я переконана, що ми як законотворці маємо демонструвати повагу до законів. Я також впевнена, що в цій залі немає жодної, повторюсь, жодної людини, яка вважає, що за Сергія Шкарлета проголосувало 226 народних депутатів. І, головне, я впевнена в тому, що якщо ми будемо демонструвати, що ми тут з вами, в цій залі не поважаємо закони, які ми з вами приймаємо, то ми не можемо сподіватися, що ми побудуємо законне суспільство в цій країні. Якщо ми з вами будемо ігнорувати закони, то ми маємо розуміти, що ці закони будуть ігноруватися іншими органами державної влади і суспільством загалом. Тому я звертаюсь до представників всіх партій, до всіх народних депутатів з проханням підписати це конституційне подання, незалежно від того, як ви голосували за це призначення, незалежно від того, чи ви підтримуєте Сергія Шкарлета на посаді міністра освіти і науки України, чи ні, бо це подання про те, чи ми вважаємо, що закони мають виконуватися. Тому дуже прошу вашої уваги до цього питання, аби ми Верховною Радою продемонстрували зрештою повагу до закону і необхідність покарання за кнопкодавство. Дякую за увагу. Тарас Іванович Батенко. Доброго дня, шановні колеги! Ви знаєте, спілкуючись з людьми, ми все більше бачимо, що одна з головних проблем в Україні – це питання фахових голів у вищих органах виконавчої влади. Перше. Давайте розберемося по порядку. Вакцинація. З 15 лютого ми мали почати вакцинацію, так, як нам обіцяв уряд, так, як це було оголошено урядом. За офіційною статистикою в Україні - беремо тих, які неофіційно вакцинувалися, - у нас нуль вакцинованих осіб в Україні. Тут ми стоїмо попереду всіх країн Європи і всього цивілізованого світу. Поки наше профільне міністерство розбирається зі своїми відповідальними за закупівлі, з'ясовуючи внутрішні конфлікти в собі, вразливі категорії людей в Україні помирають. І це питання не відсутності грошей у бюджеті, вони є, ці гроші, у бюджеті. Це питання, що відбувається в головах нашого державного менеджменту. Друге - це енергетика. Тарифна криза не подолана, до виходу з неї ще дуже далеко. Ми знаємо, хто її спровокував в Україні, фактично штучно спровокував в Україні, посіявши соціальну напругу, яка не вщухає. Питання вартості українського газу, який закачаний в газосховища і не направляється на потреби населення. Натомість людям продають газ в рази дорожчий за імпортний. Питання субсидіальної політики. Ми розуміємо, що тимчасовий мораторій на підвищення тарифів, який ввів уряд, не розв'яже нам тарифної кризи на закінчення опалювального сезону тарифи почнуть зростати, а населення вже неспроможне буде платити за такими цінами. Вдумайтеся, за прогнозами Міністерства економічного розвитку в 2021 році ціна на опалення за гарячу воду може зрости на 16-18 відсотків, на електроенергію – від 38 відсотків до 52. І вже в жовтні цього року ми матимемо черговий "тарифний майдан". Тому "Партія "За майбутнє" закликає уряд збільшити фінансування програми комунальних субсидій, які були урізані у бюджеті на 2021 рік, і спростити порядок їхнього отримання. Друзі, уряд, на нашу думку, дещо заплутався зі своїм державним менеджментом. І ми хочемо наголосити, що двічі, а то й тричі в одну і ту саму річку кандидатам на міністерські посади вступати на можна. Ми маємо це закарбувати в законі, щоб це стосувалося як сьогоднішньої, так і завтрашньої практики в цьому залі. Ми хочемо бачити від уряду стержень захисту інтересів громадян України. Тому, коли ми чуємо про те, що Міжнародний валютний фонд висуває Україні нові умови для того, щоб отримати черговий транш, ми хочемо знати, які це умови, яка це чергова кабала, що ляже тягарем на громадян України. Щоб не виявилося так, що українського уряду є і сила, і воля, а сили волі не вистачає. Дякую.

Шановний пане спікер, шановні народні депутати! Минулого тижня відмічали шестирічну річницю підписання Мінських угод. Ця подія мала надзвичайно важливе значення для нашої країни, тому що підписання Мінського протоколу дозволило зупинити активну фазу бойових дій в країні, припинити масові трагедії, а сам Мінський протокол, хочу нагадати всім у цьому залі, є на сьогодні єдиним офіційним документом, який признаний Радою безпеки ООН, міжнародною спільнотою як політичний шлях врегулювання війни на сході. Чому так сталося, що за шість років ми практично не продвинулися вперед по виконанню Мінського протоколу. Попередня влада не мала політичної волі це робити, сьогоднішня влада боїться радикалів-націоналістів. Але ми абсолютно впевнені, що в нас немає іншого виходу, як йти політичним шляхом врегулювання цього конфлікту. Наша політична сила "Опозиційна платформа – За життя" має чітку позицію стосовно того, як це зробити. Парламент повинен приймати закони, які розблокують Мінський процес. Нам потрібно проводити переговори з усіма учасниками Мінського протоколу. А я вам хочу нагадати, що це не тільки ОБСЄ, Росія, Україна, а це невизнані республіки також. Нам потрібно проводити переговори, чесно вести діалог із суспільством, що діалог – це краще, ніж стрілянина. І ми до цього готові, і ми сподіваємося, що парламент також буде до цього готовий. Друге питання, яке я хочу зараз підняти, – це питання вітчизняного виробництва. В нас в парламенті пройшов перший читання законопроект 3739, який підписаний всіма головами фракцій, проголосований в першому читанні, і, по оцінках Федерації роботодавців України, прийняття цього законопроекту відкриє 60 тисяч нових робочих місць і збереже 200 тисяч існуючих. Законопроект дуже простий: за бюджетні кошти повинно буде купляти обладнання тільки при наявності там вітчизняної складової від 10 відсотків в цьому році до 50 через декілька років. Цього законопроекту чекає вся промисловість, все суспільство. Ми його підтримуємо. І я хочу закликати весь парламент також за це проголосувати. Дякую за увагу. Шановний пане Голово, шановні українці! Володимир Арешонков, депутатська група "Довіра". Я буду декілька разів в своєму виступі згадувати це слово - "довіра", бо воно глибоке за своїм змістом. І без довіри один до одного неможливо будувати спільне життя, так і неможливо без відновлення довіри громадян нашого суспільства до можновладців відновити процес розбудови держави. Так от, нас дуже часто критикують за те, що ми занадто довіряємо українському уряду, а натомість не вимагаємо жорсткої відповідальності за якісь, скажімо, недопрацювання або провали. Так от, я хочу сказати, що рівень нашої довіри до уряду уже на межі. І точно від проведення сьогодні загальнонаціональної кампанії по вакцинації залежить і оцінка відповідальності, і не тільки міністра Степанова, а й Прем’єр-міністра і всього уряду в цілому. І стосовно вакцинації. Ми вважаємо, що до вересня місяця потрібно провакцинувати таку категорію, як педагогічні працівники, вчителі. До початку навчального року вони мають бути убезпеченні від захворювання. далі: про довіру. Довіра наша, нас усіх – парламенту і членів суспільства – до Національної поліції, до правоохоронних органів. Сьогодні у порядку денному законопроект 2695. Начебто йде мова про врегулювання питань посилення відповідальності тих, хто за кермом в нетверезому стані або в стані алкогольного сп'яніння. І сьогодні точиться багато дискусій. Я переконаний, що спірні норми якісь нам потрібно прибрати, але в цілому цей законопроект потрібно підтримувати, бо це наша довіра до Національної поліції і ми маємо створити всі умови, щоб вони могли ефективно працювати, тоді буде порядок, у тому числі і на наших дорогах. І про важливі законопроекти, авторами яких є члени нашої групи. Безперечно, сьогодні буде розглянутий важливий законопроект 4248-1 щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу. І однозначно його потрібно підтримати, тому що ми знімаємо вчергове фінансове навантаження на наших громадян. І я хотів би також просити колег підтримати законопроекти 4635 та 4639, які теж сприяють сприяють захисту прав побутових споживачів природного газу і врегульовують тему тарифів. Це надзвичайно важливо, це сьогодні актуально, тому, шановні колеги, закликаю всіх до спільної праці. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, зараз у нас одна перерва з заміною на виступ, друга перерва з заміною на виступ. Після цього голосуємо проект Постанови про порядок денний сесії, і буде перерва ще. Шахов Сергій Володимирович. Запросіть народних депутатів до зали. 10:33:13 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, від усієї Луганщини, від кожного виборця, який віддав в сумі 93,3 відсотка за Президента України, я звертаюсь від усіх виборців Олександра Сухова, Сергія Вельможного, Олександра Лукашева, Сергія Шахова з питанням до Президента України відсторонити негідника, який вбиває область. Якщо не чують там "Гайдуй", твоє прізвище - Гайдай, то від людей говориться так. Так от, хочу зачитати вам, що робиться в області. Звернення виборця: "Сергій Володимирович… (не можу рідною мовою, яка там є, буду перекладати). Сергій Володимирович, доброго суботнього вам дня. Вибачте, що хвилюю, але не можу втриматися від сліз, щоб не розказати вам про те, що відбувається з нашим багатостраждальним народом. Можете такі факти про життя простих смертних не використовувати або використовувати в своїх виступах. Вчора одна жінка розповіла мені, як вона зі своєю сім'єю виживає, живе з донькою, онуком-школярем в двокімнатній квартирі, економлять на всьому. Але особисто мене вразило, що вони економлять воду, щоб менше платити. В суботу в них лазневий день – банний день. Спочатку в тазику вони однією водою по черзі миють голови, після цього цю ж воду виливають у ванну, доливаючи біля двох відер води, і по черзі купаються: спочатку онук, потім донька, потім бабуся і в останню чергу вже мати. Унітаз змивають після двох-трьох відвідань по-маленькому, воду після прання не зливають в каналізацію, а миють нею підлогу та брудні свої чоботи. Таке воно наше життя. Будьте здорові! З Богом! Скучаємо по вам". Шановні колеги, це один випадок. Але губернатор Луганської області під час війни, під час загиблих військових сидить в ресторані, залякує офіціанток, випиває повністю і тримає ресторан до першої ночі. Про яку вакцинацію ми можемо говорити?! Про які хвороби ми можемо говорити?! Люди на краю бідності. Сьогодні грабується область, випалюється область. 22 мільярди гривень – нанесені збитки. Екологічна катастрофа, техногенна катастрофа. І ця "гидота" сидить і говорить, що воно сьогодні кум Президента! Коли це закінчиться в нашій державі? Це чия вертикаль? Звертаюся від всією Луганщини: негайно відсторонити негідника, провести розслідування, аудит всіх державних коштів Сєвєродонецька, Лисичанська, мільярд гривень... Княжицький Микола Леонідович. Шановні колеги, ви всі пам'ятаєте вже ставший хрестоматійним фільм "Брексіт", який розповідав про те, як маніпулювали громадською думкою у Великобританії напередодні голосування про вихід з Європейського Союзу. Ви пам'ятаєте, як групи аферистів або просто талановитих так званих політтехнологів наймали різноманітні соціологічні агенції, щоб через соціальні мережі фактично займатися пропагандою і нав'язувати вигідну їм думку. Ми стикалися зі схожою ситуацією під час виборів Президента України. Бо всі бачили, як схожі механізми використовувалися для того, щоб в той час фактично незаслужено принижувати на той час Президента Петра Порошенка. Ми бачимо, як, на жаль, схожі ситуації продовжуються зараз. Вчора, наприклад, сайт "Букви" оприлюднив велике дослідження, в якому прямо йдеться про те, що створена ціла низка груп ботів, соціальних механізмів в соціальних мережах, для того щоб знищувати і принижувати цілу низку українських політиків. Це різні люди, серед них знову ж таки Петро Порошенко – п'ятий Президент України, але не лише він. Серед них і Голова Верховної Ради пан Разумков. Серед них і колишній керівник Офісу Президента Богдан або депутат зараз опозиційний Гео Лерос. Серед них Арсеній Яценюк. Серед них в'язень Кремля Олег Сенцов і багато інших людей. Є одна людина, яку хвалять ці ботівські соціальні мережі – це Володимир Зеленський - Президент України. Ви знаєте, схожі дії засуджені у всьому світі і самими соціальними мережами, Facebook та іншими, коли це стосується дій опозиції проти влади. Але вперше ми маємо такий приклад, коли влада через соціальні мережі, через ботів коштами невідомого походження бореться з опозицією. Хто платить за це? Ми, платники податків. Що означають такі підходи і така робота проти опозиції, де брехня поширюється сотнями тисяч за народні гроші в соціальних мережах? Свідчить про початок диктатури. Є лише одна країна, яка дозволяє собі це робити. І ця країна на сході. Ця країна – країна-агресор Росія, де опозицію кидають у в'язниці, де опозицію принижують через куплені засоби масової інформації і де так, як зараз наша українська влада, витрачають мільйони їхніх рублів на те, щоб принижувати лідерів опозиції. Давайте зупинимося. Бо коли радник Керівника Офісу Президента пан Подоляк каже, що пора подумати, щоб закрити опозиційний канал "Прямий", і не стидається цього, то завтра вони не стидатимуться того, щоб закрити кожного з вас. Ні – диктатурі! Давайте все ж таки жити в демократичній країні! Дякую.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 В голосування зайшов, шановні колеги. Питання поставлено на голосування. Пропозиції всіх вже фракцій враховані, майже всіх. Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-241 Рішення прийнято. Шановні колеги, надійшла заяву про реальну перерву з проханням зібрати голів депутатських фракцій та груп у кабінеті Голови Верховної Ради України. Запрошую всіх до себе, шановні колеги. Дякую.